Dame i gospodo, prelazimo na - Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2010. godinu Podnositelj akta je Vlada RH na temelju članka 5. Zakona o humanitarnom razminiranju. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obranu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova gospodin Ivica Buconjić. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2010. godinu, pa ću pokušati samo najosnovnije podatke iz ovoga izvješća vam pročitati. Eventualno ukoliko bude potrebe i obrazložiti. Dakle, temeljna zadaća humanitarnog razminiranja u 2010. godini se svela na smanjivanje i redukciju minski zagađenog i sumnjivog područja. Budući je minska opasnost u RH izražena od Domovinskog rata. Polazna osnovica za izradu plana 2010. godine bilo je utvrđeno minski sumnjivo područje u veličini 887,7 km2, područje isključivo zagađeno neeksplodiranim ubojnim ubojnim sredstvima u veličini od 4,3 km2 i planirana financijska sredstva u iznosu od 317 milijuna 864 kn, od čega za poslove humanitarnog razminiranja 267 milijuna Planom 2010. su bile određene sljedeće temeljne zadaće: smanjenje minski sumnjivog područja RH za 67,1 km2, održavanje obilježenosti cjelokupno minski sumnjivog područja RH, koordiniranje koordiniranje aktivnosti i edukacije o opasnostima od mina i pomoć žrtvama mina i 4. jačanje međunarodne suradnje. Što se tiče ostvarivanja plana humanitarnog razminiranja stanje je sljedeće: provođenjem svih planskih aktivnosti u 2010. godini ukupno je planirano smanjiti minski sumnjivo područje RH za 67,1 km2, a ukupno smanjenje minski sumnjivog područja po vrsti aktivnosti je realizirano u sljedećim postocima. Razminiranje je bilo planirano da se provede na 27 milijuna i 50 tisuća m2, a realizirano je na 27 milijuna 660 m2 što znači 102% da je postotak realizacije ove aktivnosti. Poslovi redukcije su planirani za površinu od 10 milijuna m2, a realizirani su u 11 milijuna 454 tisuće m2, što znači da je ova protuminska aktivnost realizirana u postotku sa 114%. Od toga je razminiranje u cilju redukcije planirano sa 3 milijuna m2, a realizirano je sa 4 milijuna 151 tisuću m2, što je realizacija plana sa 138,4% i opće izviđanje u cilju redukcije je planirano sa 7 milijuna m2, a realizirano je sa 7 milijuna 303 m2, što iznosi 104%. I opće izviđanje je planirano za 30 milijuna m2, a realizirano je 30 milijuna 844 tisuće što je u postotku 102%. Dakle sveukupno, od svih planiranih poslova humanitarnog razminiranja po metodama razminiranja redukcije i općeg izviđanja je bilo planirano za 2010. godinu za površinu 67 milijuna 50 tisuća 873 m2, a a realizirano je na 69 milijuna 959 tisuća 549 m2, što je realizacija plana u postotku od 104,3%. Po županijama su poslovi razminiranja i smanjivanja minski sumnjivog područja općim izviđanjem realizirani na sljedeći način. Najviše poslova humanitarnog razminiranja je obavljeno u Ličko-senjskoj županiji sa 20 milijuna 830 tisuća m2, zatim Osječko-baranjskoj županiji 16 Karlovačkoj županiji sa 8 milijuna 680 tisuća m2, Vukovarsko-srijemskoj sa 8 milijuna 554 m2, Sisačko-moslavačka županija sa 4 milijuna 896 tisuća tisuća m2 i ostale županije u nešto manjim površinama. Što se tiče vrste obavljanja poslova humanitarnog razminiranja, ono je obavljeno po sljedećoj strukturi. Poslovima razminiranja u 2010. godini uklonjena je opasnost od NES-a i NUS-a u Republici Hrvatskoj s površine od 31 milijun 811 tisuća m2, od od čega metodom pretraživanja 13 milijuna 418 tisuća, a metodom razminiravanja 18 milijuna 393 tisuće m2. Sukladno navedenom planu humanitarnog razminiranja za 2010. godinu ovim metodama, znači metodom pretraživanja i metodom razminiravanja plan je premašen za 5,9%. Što se tiče ove metode, znači metode razminiravanja koja je jedna od metoda humanitarnog razminiravanja, stanje po županijama je sljedeće. Metodom humanitarnog razminiranja je najviše poslova obavljeno u Virovitičko-podravskoj županiji gdje je plan premašen za 171%. Zatim imamo Požeško-slavonsku županiju gdje je premašen za 109%, Osječko-baranjska županija 112%, Vukovarsko-srijemska 126% i uglavnom su u svim županijama površine smanjene ovom metodom razminiranja premašene u odnosu na plan za 2010. godinu. Što se tiče strukture i namjene razminiranih površina dat ću vam ukratko prikaz poslova koji su obavljeni i po strukturi površina i po županijama. U 2010. godini najveće učešće u strukturi razminiranih površina s udjelom od 61% imaju poljoprivredne površine. Naime, poljoprivredne površine su prioritet s obzirom da se njihovim razminiranjem ostvaruju višestruki, ne samo sigurnosni i humanitarni ciljevi nego i gospodarski. Kao i u prijašnjim godinama preko 80% razminiranih poljoprivrednih površina su oranice, slijede šumske površine s udjelom od 30% te makija i krš s udjelom od 9%. S obzirom na namjenu zemljišta najveći udio u razminiranju površina imaju strukturalno najzastupljenije površine, odnosno poljoprivredno zemljište za koje je iskazan interes za pokretanjem poljoprivredne proizvodnje. Temeljem navedenog, u 2010. godini u Republici Hrvatskoj najviše je razminirano poljoprivrednih površina prvog reda oranica i to u veličini od 15,6 km2. Najveća Najveća ostvarenja postignuta su u istočnoj Hrvatskoj i to Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je razminirana polovica od ukupno razminiranih poljoprivrednih površina prvog reda u Republika Hrvatskoj što je i razumljivo budući da je i struktura površina u ove dvije županije u najvećem dijelu poljoprivredna i tamo postoji sigurno najveći ne samo sigurnosni nego i gospodarski interes da se poljoprivredne površine razminiraju što je moguće prije. Hrvatske šume su i u 2010. godini nastavile s investiranjem u poslove razminiravanja šumskog zemljišta prvoga reda. Tako je u 2010. godini uklonjena minska opasnost preko 1,1 km2 prioritetnog šumskog zemljišta unutar gospodarske jedinice Jagodničke šume ovi poslovi humanitarnog razminiranja u šumama su velik sigurnosni interes, ali isto tako i gospodarski budući da se nakon razminiravanja u funkciju stavljaju velike količine drvne mase koje su dotad bile neupotrebljive i vrlo često zbog ne U većini minski zagađenih županija u 2010. godini proširen je sigurnosni prostor uz prometnu infrastrukturu što je također jedan od prioriteta. Najveći obim poslova razminiranja je obavljen u južnim županijama i to zbog velikog broja domaćih i stranih turista koji koriste u najvećoj mjeri cestovnu infrastrukturu prilikom dolaska na željenu turističku destinaciju. I zbog važnosti turizma kao grane gospodarstva ovi poslovi koji su obavljeni sigurno imaju izuzetno visoke i gospodarske učinke. Najviše poslova u cilju ostvarenja sigurnog i mogućeg povratka raseljenih i prognanih stanovnika u 2010. godini obavljen je u Šibensko-kninskoj županiji u naseljima Donji Marini i zaseocima Kašići, Bodrežići, Andabaki, u naselju Žitnište i nekim drugim naseljima iz te županije budući je taj problem minski sumnjivih prostora oko naselja upravo najprisutniji i najizraženiji u Šibensko-kninskoj županiji odnosno u Dalmatinskoj Zagori. U 2010. godini nastavili su se poslovi razminiravanja područja unutar Parka prirode "Velebit" i to područja bitnih za planinarski turizam. Od ostalih razminiranih područja s obzirom na njihovu namjenu ističe se razminiravanje šuma s vrlo visokim stupnjem ugroženosti od požara uz uvalu Bistrina u općini Dubrovačko primorje i graničnog pojasa s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Crnom Gorom u općini Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U gradovima Skradinu i Šibeniku izvršeno je razminiravanje površina od gotovo 0,2 kvadratnih kilometra bitnih za provedbu protupožarne zaštite. Metoda isključenja iz minski sumnjivih područja provedbom općeg izviđanja također dala rezultate. Usporedo s poslovima razminiravanja minski sumnjivih područja koje su se obavljale koje su se obavljale ovlaštene pravne osobe i izvidnički timovi Hrvatskog centra za razminiranje su u 2010. godini vršili sustavno ažuriranje minski sumnjivog područja kao i dodatne izvide koji su bili potrebni za izradu idejnih projekata, pretraživanja i razminiravanja. Uz te poslove tijekom cijele godine izvršeno je 14 općih izvida s ciljem ažuriranja minski sumnjivog područja nakon izvršenih poslova razminiravanja u cilju redukcije. Metodom općeg izvida smo isključili iz minski sumnjivog područja značajne površine najviše u Ličko-senjskoj županiji u veličini od 16 milijuna 485000 kvadratnih metara, zatim Osječko-baranjskoj županiji u veličini od 8 milijuna 129000 kvadratnih metara,

Što se tiče metode redukcije minski sumnjivih površina u 2010. Godini redukcijom koja se sastoji od metode razminiravanja i općeg izviđanja planirano je smanjiti minski sumnjivo područje za 10 milijuna metara kvadratnih od planirane površine 3 milijuna metara kvadratnih planiranih razminiravati u cilju redukcije, a 7 milijuna metara kvadratnih isključiti općim izviđanjem po izvršenim poslovima razminiravanja u cilju redukcije. Ti su planovi realizirani. Ukupno je od planiranih 7 odnosno 10 milijuna kvadratnih metara realizirano 11 milijuna 454000 kvadratnih metara. Najviše u Osječko-baranjskoj županiji 2 milijuna 616000

Što se tiče tvrtki za razminiravanje u poslovima humanitarnog razminiranja je bilo angažirano 28 tvrtki tvrtki sa različitim brojem zaposlenih, sa različitom mehanizacijom. I sukladno tome i uvjetima koji su postignuti na natječaju su i različite površine koje su pojedine tvrtke razminiravale. Što se tiče financiranja u 2010. godini financijski plan za 2010. godinu je bio 267 milijuna 35 tisuća kuna i to najviše iz državnog proračuna 180 milijuna 595000. Zatim državni proračun učešće u zajmu IBRD-a 9 milijuna kuna, pravne osobe investitori 44 milijuna 500 tisuća i donacije 32 milijuna 940 tisuća. Plan je realiziran u postotku od 107% s tim što su sredstva iz državnog proračuna realizirana u postotku od 100,5%, pravne osobe investitori u postotku od 148,8%. Donacije su podbacile i realizirane su u iznosu od 85% planiranih sredstava. Ali sveukupno je osigurano 107 i utrošeno 107,5% u odnosu na plan za 2010. godinu. Što se tiče financiranja pravnih osoba, investitora u poslove humanitarnog razminiranja najviše sredstava su osigurale i utrošile Hrvatske šume koje su ugovorile i realizirale 56 milijuna 159000 kuna što je u odnosu na plan realizacija od 140,4 %. Zatim po iznosu sredstava drugi investitor su Hrvatske vode sa iznosom od 6 milijuna 602000 što je realizacija plana od 146%. Hrvatske autoceste sa milijun 449000 kuna, Agencija za plovne putove sto tisuća kuna i nekoliko drugih pravnih osoba sa iznosima manjim od milijun kuna. Ali je realizacija planiranih sredstava sa pozicije pravnih osoba realizirana sveukupno u iznosu od 148,8 U 2010. godini ugovoreno je poslova razminiranja financiranih od strane donatora u iznosu od 28 milijuna 188000 kuna, odnosno 85,6% planiranih sredstava u odnosu na 2009. Godinu. Iznos donacija za poslove razminiranja je smanjen za 36%. Najveći donator u 2010. godini bila je Kraljevina Norveška sa 32% udjela u ukupnim donacijama. Sredstva su plasirana preko nevladine organizacije Norveška narodna pomoć program razminiranja u Republici Hrvatskoj kojeg je podržavala Kraljevina Norveška je završen u 2010. godini. Vlada SAD-a je sudjelovala u ukupnim donacijama sa preko 26%. Sredstva Vlade SAD-a su planirana preko Međunarodne fundacije za razminiravanje i pomoć žrtvama mina iz Republike Slovenije. I imamo još niz drugih donatora koji su donirali sredstva u ukupnom iznosu kao što sam rekao 28 milijuna 188000. Zajam Svjetske banke, sredstva zajma Svjetske banke za projekat socijalnog i gospodarskog oporavka područja od posebne državne skrbi i sredstva osigurana preraspodjelom unutar stavki zajma u ukupnom iznosu od 8 i pol milijuna eura su u potpunosti utrošena u 2010. Godini. Prosječna cijena razminiranja. Prosječna cijena svih ugovorenih poslova razminiranja u 2010. godini bila je 7,76 kuna po metru kvadratnom bez PDV-a što je za 5,1% manje u odnosu na cijene koje su prosječno postignute u 2009. godini. Uz ove poslove razminiranja isto tako, neposrednog direktnog razminiranja isto tako su rađeni i poslovi obilježavanja minski sumnjivog područja po svim županijama i područjima gdje postoji sumnja da je područje minski zagađeno, radili su se poslovi obnavljanja onih oznaka gdje su one nestale, ukradene, uništene ili na drugi način uklonjene, tako da je to redovita aktivnost također koja se može vidjeti na koji način, u kojim količinama i po kojim županijama je ta aktivnost obilježavanja rađena. možda isto tako najvažniji podatak, tijekom 2010. godine dogodila su se tri minska incidenta i tri minske nesreće. U minskim incidentima dva pirotehničara su smrtno stradala, a jedan je zadobio lakše tjelesne ozljede. U minskim nesrećama jedan civil je smrtno stradalo, jedan je zadobio teške tjelesne ozljede, a dva su zadobila lakše tjelesne ozljede, u dvije nesreće nije bilo To su tragične posljedice zagađenosti pojedinih područja mina Republike Hrvatske i zbog toga je ovaj posao razminiranja vrlo važno nastaviti intenzivirati ga kako bi se Hrvatska očistila od mina i građani bili sigurni na cijelom području Republike Hrvatske. Osim ovih neposrednih poslova humanitarnog razminiranja svi sudionici, prije svega Hrvatski centar za razminiranje su radili niz drugih aktivnosti koje indirektno su vrlo važne za sigurnost građana u Republici Hrvatskoj, prije svega kroz pojedine projekte pomoći žrtvama mina, i to je zaista rađeno kroz više aktivnosti, više akcija i puno sudionika, a isto tako je i jačala međunarodna suradnja na ovim poslovima humanitarnog razminiranja, i sigurno je hrvatski model humanitarnog razminiranja prepoznat u svijetu kao kvalitetan, učinkovit, vrši se intenzivna suradnja, ima dosta upita zemalja koje imaju problema sa minskim zagađenjem, i tu Hrvatski centar za razminiranje sigurno može napraviti jedan značajan prodor na međunarodno tržište i osigurati i izvoz znanja i hrvatskih tvrtki koje su angažirane na području Republike Hrvatske. Ukratko to je bilo izvješće o najvažnijim aktivnostima i najvažnijim pokazateljima kak je razminiranje provedeno u 2010. u 2010. godini na području Republike Hrvatske, vidljivo je praktično da je u svim segmentima plan realiziran sa 100, a u nekim segmentima i više od 100%, i da je Hrvatska sigurnija za ove površine od 67 kvadratnih kilometara i nadamo se da će iduće godine uz dostatna sredstva još jedan značajno veći dio Hrvatske biti očišćen od mina. Hvala vam lijepo. Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, Hrvatskog centra za razminiranje. Evo minski problem iz ovog izvješća državnog tajnika vidimo da minski problem u Republici Hrvatskoj zaista još uvijek postoji i to u značajnoj mjeri, iako je od završetka Domovinskog rata prošlo dosta vremena on još uvijek predstavlja znači i gospodarski i sigurnosni, ali i ekološki problem i prepreka je normalnom životu i razvoju na mnogim područjima Republike Hrvatske. Evo iz izvješća vidimo da je na dan 1. siječnja 2010. godine minski sumnjiv prostor utvrđen u Republici Hrvatskoj iznosio 887,7 kilometara područje bilo isključivo zagađeno neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Planirana i osigurana financijska sredstva u iznosu od 317,9 317,9 milijuna kuna, od čega 267 milijuna za poslove razminiranja, odnosno 84% sredstva ide direktno za razminiranje. A u minskom okruženju kolegice i kolege živjelo je nešto manje od 800 tisuća tisuća stanovnika, znači gotovo petina na području 12 hrvatskih županija i stotinjak jedinica lokalne samouprave. Od ukupno minski sumnjivog prostora Republike Hrvatske, gotovo dvije trećine čine šume i poljoprivredne površine, i 75 oznaka upozoravalo je na opasnost. Žrtve zaslužuju zaista posebnu pažnju, pa ću reći da od '91. godine do kraja 2010. u tisuću 322 minska incidenta je stradalo od toga preko 500 osoba smrtno, a sa teškim tjelesnim ozljedama gotovo tisuću i 100, a 300 osoba sa lakšim tjelesnim ozljedama. Ukupno je stradalo 69 djece, od kojih 12 smrtno, znači u dobi do 18 godina, 36 teško stradalih, 16 lakše. Samo od osnivanja Hrvatskog centra za razminiranje 22 žrtve bile su mlađe od 18 godina, a 5 je poginulih. Stradali su, osim civila i pirotehničari, znači od 1998. godine njih 62, a 25 ih je poginulo, odnosno 26 je poginulih. Svi su oni stradali čisteći prostor od mina, da drugi ne bi stradali. A izvan minski sumnjivog prostora od '91. godine stradalo je 65 djece, 65 djece, uglavnom od neeksplodiranih ubojitih sredstava. No vratimo se evo na izvješće. Cilj je bio, zadaće plana su bile dakle ukloniti minsku opasnost sa površine od 67,1 a nadalje održavati znači obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog prostora, usklađivati aktivnosti edukacije i pomoći žrtvama mina, ali i jačati međunarodnu suradnju. Što je od toga napravljeno i koliko? Evo pa krenimo redom. Znači kroz 183 projekta pretraživanja i razminiranja uklonjena je minska opasnost sa površine od 27,7 a u cilju redukcije kroz 17 projekata uklonjena je minska opasnost sa površine od 4,2 kilometra. Općim izvidom koji je rađen u cilju ažuriranja minski sumnjivog prostora izrade projektne dokumentacije minski sumnjiv prostor je smanjen za dodatnih 38,1

2% više od planiranog. Čitavo to vrijeme je održavana obilježenost za 15 tisuća 666 oznaka minske opasnosti i 409 oznaka koje ukazuju na opasnost od NUS-a i koje predstavljaju osnovni element informacijskog sustava. Državni tajnik je govori o površinama po županijama a ja ću samo ukazati na strukturu pretražene i razminirane površine tako da iz tog vidimo da su poljoprivredne površine bile predmet interesa odnosno prvi prioritet ovog plana razminiranja, imale su značajan udio u razminiranju preko 60%, a preko 50% od tih površina činile su oranice što ukupno iznosi 15,5 km od ukupno razminiranih ukupno razminiranih površina. Šume su činile 2,1% i evo ovdje dobro je da šume sudjeluju u financiranju onog najkvalitetnijeg šumskog zemljišta odnosno šumskog zemljišta prvog reda. 12% u strukturi razminiranih površina čini razminiranje proširenog sigurnosnog prostora uz prometnu infrastrukturu, znači u županijama koji imaju veliki broj dolazaka turista, tako su u zadarskoj županiji razminirani širi pojasevi, znači uz cestu Posedarje, Novigrad, Poličnik, prema Pakoštanima Pakoštanima sve do zaleđa Sv. Filip i Jakova, Novigrad, Podgradina, ali isto tako u Šibenskoj Drniš, Roški slap, Hrvace, Otočac i Perušić. Vojno gospodarski objekti njih 2,6% znači i Hrvatske vode su investirale u cilju kvalitetne obrane od poplava i to na području Brodsko-posavske i Karlovačke županije. Okućnice su na sreću činile 4% očišćenih prostora to znači da smo negdje pri kraju sa sa okućnicama, zaštićena područja su činila 1,6% i ostali projekti 2% u što uključujemo i poslovne zone u Zemuniku i Glini i protupožarni pojasevi Vidimo iz izvješća da je veliki postotak odrađenih površina da se odnosi na prioritete vezane uz socioekonomski razvoj znači preko 70% ukupnih površina odnosi se upravo na socioekonomski razvoj, 27% na sigurnost i na ekološke prioritete 2,8%. Iz izvješća je vidljivo također da su kapaciteti koji su bili uključeni u razminiranje u protekloj godini zaista značajno da se radi o 27 komercijalnih tvrtki, jedna nevladina organizacija ali da se radi o 623 pirotehničara, 64 stroja i 24 psa za otkrivanje mina. Ovi kapaciteti koje vidimo da su značajni oni su zaista potencijal i tu ima prostora za bolju iskorištenost. Što se tiče stručnog nadzora u tijeku obavljanja poslova razminiranja sudjelovalo je 12 pirotehničkih nadzornika i 27 pirotehnički nadglednika koji zaista imaju odgovoran posao obavili su 926 stručnih nadzora tijekom razminiranja u protekloj godini. želim ovdje istaknuti da je u 2010. godini obavljeno 183 preuzimanja pretraženih i razminiranih područja, što je dobro, to je dobra praksa koja se nastavlja, to je tradicija uručivanja certifikata jedinicama lokalne i područne samouprave da znaju čisto da mogu kvalitetnije planirati područja koja će se ubuduće razminirati. MI u Klubu HDZ-a držimo da zaista treba pojačati nadzor nad kvalitetom radova jer broj ponavljanja poslova iz izvješća iako ih je u protekloj godini bilo samo 7 ukazuje na ozbiljnost ali ukazuje na ozbiljnost ali na broj pronađenih ubojitih sredstava ukazuje na to da tu zaista moramo dati jedan poseban značaj upravo nadzoru nad kvalitetom radova, znači i tijekom razminiranja i nakon razminiranja. Što se tiče financiranja u 2010. godina je bila s najviše osiguranih sredstava iz državnog proračuna i on je povećan 66%, pravne osobe su 23%, također je povećano sudjelovanje pravnih osoba i to su Hrvatske šume i Hrvatske vode, međutim, ono što zabrinjava to je donacije su pale sa 14 na 10, zajam Svjetske banke je konačno iskorišten u protekloj godini on se isto vukao malo više nego što je trebao. Evo, sa ovog mjesta želim zahvaliti svima koji pomažu razminirati prostore Republike Hrvatske, ali i Zadarske županije, znači županije sa najviše stradalih u Republici Hrvatskoj, posebna zahvala Kraljevini Norveške, jer je Norveška narodna pomoć od 2001. godine uložila u razminiranje Hrvatske 110 milijuna kuna i ne samo to nego je na području Zadarske županije gdje su uglavnom bili smješteni osigurala egzistenciju za 40-tak godine koji su radili čitav ovaj period 10-tak godina i osigurali sebi kroz razminiranje i svoju egzistenciju. Što se tiče cijene, čuli smo da je cijena nešto manja za 5,1% u protekloj godini i ona iznosi 7,76 kuna po metru kvadratnom, mislim da da se jednostavno iako je tržište, da ne bi smjela stvarno ići ispod ovih cijena jer bi onda moglo se gubiti na kvaliteti. Iako je duži niz godina bio u 2009. godini zabilježen je isti broj nesreća kao u 2008. u 6 minskih incidenata stradalo je 7 osoba od toga 3 pirotehničara, ali u 2010. kolegice i kolege 2010. kolegice i kolege nastavlja se na žalost taj trend. U šest minskih incidenata i nesreća stradalo je 7 osoba od toga dva pirotehničara smrtno. I upravo navedeni podaci potvrđuju da je minski problem ozbiljan problem u Republici Hrvatskoj i da stradaju još uvijek i pirotehničari i civili. Podsjetit ću i danas da je od 1991. godine do kraja 2010. u 124 nesreće na svom poslu stradalo 199 pirotehničara, smrtno 59., samo je kolegice i kolege godina 2006. bila bez stradavanja pirotehničara a zadnje stradavanje je bilo prošli bilo prošli tjedan, pa evo i sa ovog mjesta prije tjedan dana je u minskom polju poginuo pirotehničar iz splita pa ovom prilikom sućut njegovoj obitelji kao i onima koji su poginuli u minskim poljima prije njega. Evo, i sa ovog mjesta u ime Kluba HDZ-a želim zahvaliti svim domaćim i stranim donatorima koji su do sada na bilo koji način pomagali žrtvama mina, a zaista je mnogih donatora bilo i nedavno je prošli tjedan smo imali prigodu, Američka komora znači sa manifestacijom za Siguran korak se skuplja i za i za razminiranje i za pomoć žrtvama mina. ali i izradu akcijskog plana pomoći osobama stradalim od minsko eksplozivnih sredstava i NUS-a od 2010. do 2014. U prvom redu znači da bi se poboljšala kvaliteta života osoba stradalih, a njih je podsjetit ću vas preko tisuću 300 i obitelji stradalih i poginuli, ali i ispunjavanje obaveza prema potpisanoj i Ottawskoj i Konvenciji o kazetnom streljivu. Što se tiče međunarodne suradnje pomak je postignut i želim istaknuti ovdje konkretne aktivnosti kao što je potpisivanje Memoranduma o suglasnosti na području protuminskog djelovanja između državnog tajništva za razminiranje i razvoja Sjeverozapadne obale i Hrvatskog centra za razminiranje prilikom posjete predsjednice Vlade RH Egiptu. Držimo u klubu HDZ-a da su stvoreni svi preduvjeti za značajniju promociju i komercijalizaciju izuzetno kvalitetnih modela razminiranja i financiranja, izvoza znanja, ali i izvoza opreme i strojeva za razminiranje koje zaista već sada imamo. Očekujemo i dovršetak pregovora i početak rada naših tvrtki u inozemstvu. Klub HDZ-a podržava Izvješće o provedbi humanitarnog plana razminiranja evo uz određene sugestije, da se utvrđivanje minski

svih građana, a njih je gotovo petina stanovništva treba nastaviti sa održavanjem oznaka koje upozoravaju na opasnost od mina, a one koji ne poštuju pozvati da to ne čine. Ima prostora i za podignuti postotak donacija i domaćih i stranih i očekujemo da provedbu strategije odnosno novog Nacionalnog programa protuminskog djelovanja do 2019. koju je Sabor donio zajedno sa županijskim koordinatorima i u suglasju sa jedinicama područne i lokalne samouprave provodite sukladno definirano strateškim odrednicama. Pred pirotehničarima još oko 800 km2 minski sumnjivog prostora RH. Evo upravo sam toliko ja '96. kada sam se počela baviti razminiranjem zatekla na području samo Zadarske županije. Za sve oni koji ne vide zaista toliko koliko sada Hrvatska ima imala je Zadarska županija RH utrošeno 3,4 milijarde kuna od toga 57% državnog proračuna, ostalo su zajam i donacije. A podsjetit ću vas danas ovdje kolege da je procijenjena ratna šteta vezana za razminiranje Hvala. Hvala. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici Vlade RH. Klub zastupnika HSS-a podržat će Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2010. godinu. Ukupno gledajući na protuminsko djelovanje u 2010. godini sukladno planu humanitarnog razminiranja i temeljnim zadaćama plana 2010. godina je u realizaciji provedbi najbolja godina do sada. U odnosu na 2009. godinu povećanje je 4,5 km2 unatoč unatoč izuzetno nepovoljnim vremenskim prilikama u više perioda kada su radilišta mirovala zbog plavnog i mokrog terena ali i zbog okolnosti uvjetovanih žalbama tvrtki u procesu javne nabave što je mjesecima blokiralo neka nadmetanja. U prilog tome govore i činjenice da je plan prebačen za 5,9% da je zajednici na uporabu vraćena površina razminiranjem i pretraživanjem u površini 31,8 km2 što je rezultat rada hrvatskih tvrtki. Redovitim aktivnostima revizije u utvrđivanju jasne i precizne granice minski sumnjivih poligona putem kriterija određenih standardnim operativnim postupcima minski sumnjiv prostor smanjen je općim izvidom za 38,1 km2 što je rezultat redovitih aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje. Na kraju zajednici je na uporabu vraćeno 69,9 km2. Pozitivnom činjenicom možemo smatrati i realizaciju razminiranja s udjelom 61% poljoprivrednih površina prvog reda, što mi u klubu HSS-a posebno pozdravljamo. Godina 2010. kao i prethodna sa najmanjim je brojem minskih incidenata do sada. No ipak moramo reći da se dogodilo 6 incidenata sa 7 žrtava, 4 civilne osobe i 3 pirotehničara i njihovim obiteljima i ovom prilikom izražavamo iskrenu sućut. Uvažavajući činjenicu da je minski sumnjiv prostor dispergiran u 12 hrvatskih županija i 102 grada i općine možemo ustvrditi da su svi programi edukacije mnogih udruga i institucija u kojima je uloga HCR-a koordinativna, doprinijeli smanjenju minskih incidenata. Nadalje treba istaknuti da interaktivni odnos sa velikim brojem subjekata u procesu revizije općeg izvida također je pridonio tome, kao i posebna briga o postavljanju oznaka minske opasnosti kojih je više od 16 tisuća na cijelom prostoru RH i njihovom stalnom zanavljanju. Neprestano upozoravanje za čuvanje oznaka, molbama da se ne otuđuju, čini se sve da građani budu odgovorni i da poštuju prava drugih. Sigurno su i mediji pridonijeli tome, bilo da su sami prepoznali važnost upozoravanja i pisanja o ovoj problematici, bilo u interakciji sa HCR-om u medijskim kampanjama tijekom godine. Smatramo također u klubu HSS-a pozitivnim davanjem informacija velikom broju korisnika. Položaj oznaka o opasnostima od mina jedan je od temeljnih elementa informacijskog sustava o miniranosti prikazan na zemljovidima miniranosti koji su dostavljeni tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, policijskim upravama i drugim pravnim i fizičkim osobama, a broj je gotovo tisuću zemljovida miniranosti formata A0, nekoliko tisuća različitih zemljovida za posebne lokacije, te zemljovida o isključenjima i uključenjima u minski sumnjivom prostoru. 2010. godinu obilježava i veliko korištenje niz portala HCR-a jedinstvene web aplikacije koja je dostupna svim korisnicima u zemlji i svijetu, a na koje je moguće vidjeti ažurno stanje minski sumnjivog prostora i njegovu obilježenost. Aplikaciju je u 2010. godini koristilo više desetaka tisuća osoba, uključujući i turiste koji dolaze. I naravno zbog turista i turističke sezone nadamo se da će i one posljednje minski sumnjive površine biti uklonjene na područjima na kojima boravi veliki broj građana i turista. Povlačenje zajma Svjetske banke br. 7283 HR dalo je dobre rezultate i u 2010. godini omogućilo razminiranje poljoprivrednog zemljišta prvog reda na okrupnjenim površinama te je njegovo potpuno povlačenje i izvršeno. Novi zajam kad bi se mogao ostvariti riješio bi pitanje vrijednog poljoprivrednog zemljišta u istočnoj Slavoniji. Riješeni su u zadanim rokovima svi prioriteti javnih poduzeća Republike Hrvatske za koje su osigurana financijska sredstva. Važno je istaknuti izuzetno velik angažman i dobru suradnju sa Hrvatskim šumama i njihovo povećanje sredstava u 2010. godini, a isto tako i sa Hrvatskim vodama. Na području međunarodne suradnje načinjeni su dobri pomaci, prvenstveno djelovanjem klastera u humanitarnom razminiranju u koje su uključene hrvatske tvrtke HCR, Centar za testiranje, razvoj i obuku. Cilj je uključivanje hrvatskog znanja u pomoć široj protuminskoj zajednici, ali i pružanje gospodarske suradnje sa različitim zemljama pogođenim minskim problemima. U svakoj raspravi Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke ističe, pa to ističemo i u ovoj, da je važno osigurati veća financijska sredstva, poglavito u okviru pretpristupnih i strukturalnih fondova u kojima bi razminiranje bilo komponenta uključena u razvojne programe za koje je naravno razminiranje i sam preduvjet. Također to je važno istaknuti zbog obaveze produljenja roka vezano uz Ottawsku konvenciju, ali nadasve zbog sigurnosnih i gospodarskih razloga, kao i zaštite okoliša. Nažalost, financije su uzrok i nezadovoljstva, a ponekad i prosvjeda sindikata i udruge poslodavaca. Smatramo da ne bi bilo dobro prekidati poslove razminiranja, ali smatramo da to ne bi bilo dobro niti zbog tvrtki koje su u strojeve i opremu investirale više od 40 milijuna eura, a da ne govorimo o pirotehničarima koji su doista posebna populacija ljudi koji izlažu svoje živote da bi Hrvatska bila slobodna od mina. Možda je važno i ovdje na kraju ponovno podsjetiti da ova izvješća koja raspravljamo i planove koje donosimo vezano uz razminiranje su izvješća koja nas itekako podsjećaju na razdoblje koje je bilo izuzetno teško za Republiku Hrvatsku, na vrijeme Domovinskog rata koji je bio obrambeni rat, ali u kojem je neprijatelj osim što je uništio mnoge ljudske živote, razorio mnoge domove, mnoge kuće, doista unazadio naše gospodarstvo i gospodarski razvoj, ostavio razasute i mnoge mine koje danas predstavljaju opasnost. To treba istaknuti u vrijeme u godini kada Hrvatska slavi 20 godina svoje neovisnosti, da je doista teško stradala u Domovinskom ratu, da se te posljedice i danas osjećaju i da ove aktivnosti koje provodi i Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski centar za razminiranje jesu važne aktivnosti koje doprinose i sigurnosti države i gospodarskoj stabilnosti, ali i daljnjem razvoju na području poljoprivrede i zaštite okoliša. I stoga Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke, kao i uvijek do sada, tim aktivnostima daje punu potporu i podržava ovo izvješće. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Goran Heffer. Nema gospodina Gorana Heffera. Potom je gospođa zastupnica Mirela Holy. Nema gospođe zastupnice. Potom je na redu gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. Gdje je Branko Kutija? Nema ga. Gubi pravo. Zatim gospodin Daniel Srb. Nema ga. Zatim je gospodin Jerko Rošin. Nema ni Jerke. Ovo je već set od pet. Zatim je gospodin Petar Mlinarić. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Čuli smo ovo izvješće. Iz ovog izvješća vidljivo je da je Vlada Republike Hrvatske još 1998. godine donijela pravilnu odluku da sustavno riješi pitanje protuminskog djelovanja osnivanjem HCR-a, ali osiguravajući stalne i stabilne izvore financiranja prvenstveno putem državnog proračuna u nekoliko zajmova Svjetske banke. 2010. godina sukladno temeljnim zadaćama plana najbolja je godina dosad u realizaciji razminiranih površina danih na uporabu krajnjim korisnicima. Važno je reći da se 26,7% razminiranih površina odnosi na prioritet vezan uz sigurnost 70,5% na socioekonomski razvoj u kojem je poljoprivredno zemljište zastupljeno sa gotovo 60%. Učinjeno je dosta na razminiranju pograničnih pojaseva i preostalih turističkih odredišta, ponajviše parkova prirode i nacionalnih parkova. Ove rezultate bilo je moguće ostvarit kroz stabilne izvore financiranja u državnom proračunu koji je kao i uvijek temelj razminiranja u Republici Hrvatskoj i u 2010. učestvovao je sa 66%. Tu svakako treba pribrojiti sredstva zajma Svjetske banke. Značajna su i sredstva javnih poduzeća u iznosu 23%, a samo na Hrvatske šume otpada 85% tih sredstava. Tijekom godina pad je sredstava iz donacije, a u 2010. godini one su učestvovale sa 10% što nije zanemarivo. Razminiranjem i pretraživanjem realizirano je 31,8 km2 što je rezultat rada hrvatskih tvrtki. u okviru njegovih temeljnih aktivnosti isključeno iz minski sumnjiva prostora 38,1 km2 a da je sav preostali prostor obilježen i označen sa više od 16000 oznaka minske opasnosti. Nije bilo povećanja stradavanja u odnosu na 2009. godinu što potvrđuje činjenica da su obilježavanje minsko sumnjivih područja i pojačani programi edukacije utjecali na to. Uključivanje HCR-a i drugih organizacija čiji je član i osnivač u protuminsko djelovanje na svjetskoj razini vrlo je pozitivno i doprinosi ugledu Republike Hrvatske u svijetu, ali i pruža mogućnost otvaranja naših tvrtki i izvoz i prodaju znanja i tehnologije, kao i različite opreme. Jako povoljna godina i dobri rezultati oni ipak nisu u skladu s nacionalnim programom protuminskog djelovanja koji je osvojio Hrvatski sabor. Poznato nam je da kapaciteti hrvatskih tvrtki osiguravaju znatnije rezultate. Potrebno je stoga osigurati više financijskih sredstava, osigurati punu zaposlenost hrvatskih tvrtki i pratiti nacionalni program. Državni proračun treba i nadalje biti temelj za sigurno i učinkovito razminiranje, ali sredstva treba tražiti ponajviše u fondovima Europske unije, u mnogim hrvatskim poduzećima tražiti veću osjetljivost i društveno odgovorno ponašanje i financiranje za Republiku Hrvatsku i prioritetnih područja razminiranja. Reći ću nešto i o Vukovarsko-srijemskoj županiji iz koje dolazim. Da smo imali prioritete županije za 2010.godinu je bilo uklanjanje minske opasnosti sa oko 3,1 km2 oranica na prostoru gradova Vinkovci, Vukovar i općina Markušica, Nuštar, Stari Jankovci, Tordinci, Trpinja i Vrbanja što je u 2010. godini izvršeno. Iz tog ostvarenja potrebno je istaknuti u cijelosti uklonjenu minsku opasnost sa oranica na Mađarošu u općini Tordinci s područja sjeveroistočnih i istočnih i jugoistočnih gradskih četvrti grada Vinkovaca kao i gradova u gradu Vukovaru. U 2010. godini u cijelosti je uklonjena minska opasnost iz šume Đergalj u gradu Vukovaru čime je omogućeno tvrtki Hrvatske šume gospodarenje šumom, a stanovnicima grada ponovno korištenje gradskog izletišta. Donacijom Vlade SAD-a u cijelosti je uklonjena minska opasnost s područja hrvatsko-bosansko-hercegovačko-srpske tromeđe uz rijeku Savu u općini Drenovci čime su omogućeni Državnoj geodetskoj upravi poslovi obilježavanja državne granice. Isti donator je financirao razminiranje granične tvrtke uz rijeku Savu i općini Drenovci s ciljem omogućavanja graničnoj policiji nadzor državne granice. Hrvatske šume su u 2010. godini investirale u razminiravanje šumskih površina unutar gospodarskih jedinica u općini Tordinci, Vrapčane u gradu Vinkovci i Dubrave u gradu Vukovaru u veličini 2,5% većoj od planirane početkom godine. Izvršenje ovih poslova u veličini od preko 1,3 km kao i poslova razminiravanja trasa vinkovačke i vukovarske zaobilaznice financiranih od strane tvrtke Hrvatske ceste imalo je najveći utjecaj na prebačaj plana 2009. Vukovarsko-srijemske županije za gotovo 27%. Od ostalih izvršenih poslova ističe se razminiravanje područja potrebnog za izgradnju pročišćivača otpadnih voda u općini Privlaka, te cestovnog pojasa državne ceste D-55 Vinkovci-Vukovar. Dionice od naselja Nuštar u općini Nuštar do naselja Bršadin i općini Trpinja. Ovdje je vidljivo da hrvatska Vlada ulaže napore da što prije ostanemo bez mina i da građani Republike Hrvatske imaju jednu sigurnost. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa evo ga, ovo izvješće koliko je ono važno. Važno je i zbog toga što mi koji živimo u područjima koja nisu minirana možda ne možemo shvatiti što to znači kad u svom okruženju puštaju djecu, a nedaleko od toga je minsko polje. čuli smo i o nesrećama u kojima su stradala i djeca u tim minskim poljima. Čuli smo naravno i za odrasle. Nema tih sredstava koja mogu vratiti i naplatiti ljudski život. Zato je jako važno ovo izvješće i važno je što je u stvarnosti svako ulaganje u razminiravanje. Polazna osnovica za izradu plana za 2010. Bilo je utvrđeno minski sumnjivo područje u veličini od 887,7 km2. Područje isključivo zagađeno neeksplodiranim ubojitim sredstvima u veličini od 4,3 km2 i planirana financijska sredstva u iznosu od 317 milijuna 864,790 milijuna 864,790 kn od čega je za poslove humanitarnog razminiravanja izdvojeno 267 milijuna 035000 kuna. Planom 2010. Bile su određene sljedeće temeljne zadaće. Smanjenje minski sumnjivog područja Republike Hrvatske za 67,1 km. Održavanje, obilježavanosti cjelokupnog minski sumnjivog područja Republike Hrvatske, koordiranje aktivnosti i edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina i jačanja međunarodne suradnje. Provođenjem svih planskih aktivnosti u 2010. godini ukupno je planirano smanjiti minski sumnjivo područje Republike Hrvatske za 67,1 km2. Iz izlaganja kolegice Marinović čuli smo da je ostalo po sadašnjim podacima još 800 kvadratnih kilometara područja koje je potrebno minski očistiti. to je ono područje koje je rekla kolegica Zadar imao na području ovakve akcije čišćenja. Poslovna razminiravanja kroz 183 idejna projekta pretraživanja razminiravanja uklonjena je minska opasnost sa površine od 27,666 milijuna 554 metara kvadratnih. Ono što bih htjela još reći kakvi su planovi to je gospodin Buconjić rekao. Izvršena su 102 U strukturi razminirane površine, razminiranih površina svakako zauzima najvažnije to su poljoprivredne površine i to one imaju 61,0% poljoprivrednih je površina. A kako i u prijašnjim godinama preko 80% razminiranih poljoprivrednih poljoprivrednih površina su oranice slijede šumske površine sa udjelom od 30%, te makija i krš s udjelom od 9,0%. Obzirom i na namjenu zemljišta najveći dio u razminiranim površinama imaju strukturalno najzastupljenije površine, odnosno poljoprivredno zemljište za koje je iskazan interes za pokretanjem poljoprivredne proizvodnje. I vrlo je važno reći da je to prioritet što se tiče poljoprivrednog zemljišta. Temeljem navedenog u 2010. godini najviše je razminiranih poljoprivrednih površina i to prvog reda oranica u veličini od 15,6 kilometara kvadratnih, a najveća ostvarenja postignuta su u Istočnoj Hrvatskoj i to u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je razminirana polovica od ukupno razminiranih poljoprivrednih površina prvog reda u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu. a to su oznake za minska polja. Njih je postavljeno negdje 16, više od 16000 tih oznaka ima. Nedavno smo gledali u jednoj emisiji u u televizijskom programu problem uklanjanja, odnosno ljudi koji uklanjaju ove oznake koje su postavljene i označene da je ovdje minsko polje i možda je dobro kroz ovakve rasprave apelirati na to da se to ne uklanja, jer je to neobično važno da i stanovnici koji su tamo i djeca na žalost ona su već naučila i znaju što znači oznaka pazi mina, ali i turisti koji dolaze da mogu biti oprezniji i da znaju da nekim područjima, da ne mogu stati, odnosno ne mogu ići ili u šume ili na neka područja. Nekoliko riječi ću reći evo ga i o sljedećem, da su se u 2010. nastavili poslovi razminiravanja područja unutar parkova prirode i to Velebit, i to područja bitnih za planinski turizam. Tako je razminirano područje uz planinski dom na Visočici u gradu Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji i pojedinačne lokacije unutar parka prirode u općini Starigrad Paklenica, u Zadarskoj županiji, sredstvima iz državnog proračuna financirano je razminiravanje područja uz naselja Kopačevo, unutar parka prirode Kopački rit, bitnih za bolje provođenje protupožarne zaštite, motrenje ptica i prevencije ptičje gripe u općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji. U 2010. godini uklonjeno je u cijelosti minska opasnost s područja uz naselje Kuselj unutar nacionalnog parka Plitvička jezera, u općini Saborsko u Karlovačkoj županiji. Također je uklonjena minska opasnost sa otoka Stepinac i Debelog Rata kraj Prokljanskog jezera u gradu Skradinu, u Šibensko-kninskoj županiji razminirano je područje buduće turističke zone Prokljan u gradu Skradinu u Šibensko-kninskoj županiji, budućeg turističkog kompleksa u općini Dubrovačko primorje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao i područje uz …/Ne razumije se./… jezero u općini Hrvace u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Požeško-slavonskoj županiji razminiravano je pakračko gradsko izletište, šuma, kalvarija. Naravno ima još područja koji su u funkciji turizma i turističkih središta, međutim da ih sada ne nabrajam dobro je u ovom izvješću to i pogledati. Naravno da je za sve što se čini prvo potrebno senzibilitet, a drugo i najvažnije to je financiranje, financiranje se provodi putem državnog proračuna, zatim pravne osobe i tijela državne uprave, odnosno investitora, zajmova Svjetske banke i donatora. Ukupno od osnivanja Hrvatskog centra za razminiravanje do 31.12.2010. godine investirano je u razminiravanje 3,4 milijarde kuna. Državni proračun sudjeluje sa 57% u ukupnim sredstvima za razminiravanje sa ukupno 1,9 milijardi kuna. U 2010. godini kao i prijašnjih godina najveći izvor financiranja poslova razminirivanja bio je državni proračun, koji je sudjelovao sa 66%, pravne osobe sudjelovale su u investiranju razminiravanje sa 23%, od čega je na tvrtku Hrvatske šume d.o.o. otpada 70%. Donacije su u ukupnom iznosu sudjelovale sa 10%, dok zajam Svjetske banke sa projektom socijalnog i gospodarskog oporavka od posebne državne skrbi sudjeluje sa 1%. Htjela bih reći koja je važnost uklanjanja mina iz šuma i šumskog područja, posebice iz požarnih putova, jer evo vidimo u jeku turističkih sezona pa evo ga i sada vrlo često se imamo imamo požare, a kad je područje i šumski putovi pod minama zna se koja je tu opasnost još dodatno za ljude. Evo hvala vam lijepo. Hvala. Jedna replika, gospođa zastupnica Nevenka Marinović. komunikacije do turističkih destinacija su čiste, ono što nije čisto to je označeno, to je izuzetno dobro postavljeno, međutim ono što treba zaista još raditi to je da mnoge turističke atrakcije i zanimljive destinacije trebamo očistiti od mina, i to je ono što zaista trebamo. Veliki pomak imamo i na području evo Velebita, parka prirode Velebit i nacionalnog parka gdje su se VIP.net uključio, znači sa svaku godinu da nekom donacijom, znači VIP.net ali i Kneževina Monako, eto tu je prostor jedan za daljnje kvalitetne projekte i za poziv donatorima da se uključe upravo u te prostore. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa zapravo ću nastaviti tamo gdje su kolegice stale, možda nešto od tih podataka još jednom podcrtati, jer držim da je važno upozoriti javnost da ta opasnost od mina još uvijek postoji. U Hrvatskoj je do sada stradalo 502 smrtno stradale osobe, oko 2 tisuće osoba je teže a rok za razminiranje po Ottawskoj konvenciji je 2019. godina. Ja ću unijeti dašak pesimizma u raspravu, a to je rok koji je zadan 2019. godina. Ja držim da je taj rok optimističan, da je možda nerealan, upravo zbog činjenice da je državni proračun i dalje onaj koji je najopterećeniji sa stavkama iz razminiranja. Dakle više od 60% sredstava, gotovo do 70 ide izravno iz državnog proračuna. Ne znam nijednu zemlju koja toliko izdvaja za čišćenje mina koliko to odvaja Hrvatska, dok je do 15% između 12, 13, tu negdje je postotak izravnih donacija. Jasno je da su donacije ovih nekoliko godina bile u padu ili u stagnaciji potpuno logično zbog gospodarske krize, ali moram reći bez da polemiziram radi li se o oporavku ili o senzibilitetu da su te donacije u porastu kao što ste maloprije i naveli, naročito vezano uz nacionalne parkove i uz turističke destinacije. Ako podsjetim da je Hrvatska do sada odvojila više od 4 milijarde kuna izravno iz proračuna, bez proračuna javnih poduzeća, ako znamo da je to manje nego što je još potrebno da bismo se do 2019. očistili, onda će potpuno biti jasno zbog čega dovodim u pitanje takav rok, ali ne zato da mislim da smo negdje napravili velike propuste, nego da potaknemo one koji nam još mogu pomoći da bi se taj rok ispoštivao. Ono što smo mogli smo napravili, bar sam tako uvjerena. Prije svega izmjenama zakonodavstva, podsjetit ću samo na jedan zakon koji je mijenjan ove godine, a koji značajno može doprinijeti da se količina minski sumnjivog prostora smanji, a to je Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Naime da bi gospodarski subjekti iskazali svoj interes, možda im je najatraktivnije upravo poljoprivredno zemljište, jer se radi o zemljištu koje je 20 godina netretirano, dakle idealno za ekološku proizvodnju. Nove izmjene zakona omogućuju dužu koncesiju, ali da bi bilo potpuno transparentno, i da bi se smanjile zlouporabe ili nadam se potpuno otklonile, određen je rok u kojem to zemljište mora biti razminirano. Međutim, do 2019. godine ako uspijemo nužno je stalno raditi na edukaciji i lokalnog stanovništva koje uz minski prostor živi. Ako se vozite evo samo do Petrinje, dakle sat vremena vi ćete naići na djecu i na ljude koji žive uz minska polja. Dakle takva je situacija u Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj, Ličko-senjskoj, to su tri najzagađenije da ne pobrojim i ostale županije u kojima je taj problem nešto nešto manji, nužno je konstantno raditi na edukaciji i stanovništva ali i posebnih ciljanih skupina kao što su lovci i posebno pirotehničari. Naime, sve ove godine došlo je do određene rutine ljudi koji uz ta polja žive pa i onih koji na tim poslovima rade, a rutina je u svakom poslu opasna a u ovom poslu poebno, gdje doista može odnijeti živote, i zato je nužna edukacija na kojoj se intenzivno radi i ono što me veseli da se gospodarski subjekti javljaju sa svojim interesima da pojačaju sredstva na programima edukacije. Ne samo edukacije stanovništva i određenim županijama nego i edukacije svojih zaposlenika koji na takvim poslovima rade, nastojim izbjeći reklamu bilo koje od tih tvrtki koje takve poslove rade. Možda je potrebno reći nešto o čemu HCR govori a to je da hrvatski model razminiranja, vjerojatno se ne želite sami hvaliti, jedan od najboljih ne u europi nego najboljih u svijetu i to ne prema procjenama koje oni sami govore, nego prema procjenama Ženevskog međunarodnog instituta koji naš model razminiranja nudi po čitavom svijetu i naši stručnjaci, pirotehničari su doista oni koji će jednog dana biti sjajan izvozni proizvod i m islim da o tome trebamo govoriti, a iskreno se nadam da šteta koja se u jednom periodu dogodila ove godine ako je vezana uz damping cijene cijene koje su se javljale na natječaj, a posebno nekih drugih institucija. jer se događalo da cijene padaju oko 3, 4 kune dakle na cijenu koja je jeftinija od košenja trave. I to je vrlo opasan podatak koji je unio puno, čini mi se puno nemira i držim da su se nadležne institucije tim podatkom zabavile. Ponoviti ću samo nešto što su kolegice spomenule da bi bilo potpuno jasno, dakle bez obzira na 16 tisuća tabli koje istina povremeno nestaju bivaju ukradene zbog toga mogu izazvati nesigurnost, mi smo zemlja koja je potpuno sigurna ako se poštuju oznake, zato što HCR ima obvezu zakonsku, ne znam ni jednu zemlju koja ima takvu obvezu, redovitih obilazak i obnova tih tabli, a krađa takvih tabli je kazneno djelo. I to je važno upozoriti onima koji te table izgledaju ili iz ovih ili onih razloga privlačena, da osim što ugrožavaju tuđe živote zato mogu biti adekvatno sankcionirani. Dakle, potpuno smo sigurni turistički u onom dijelu gdje se turisti kreću, gospodarski i na prometnicama i moram reći da da kolegica je maloprije spomenula Velebit, radi se i o nekim drugim nacionalnim parkovima, koji će uskoro biti dostupni turistima koji do sada na ta mjesta nisu mogli ići, zato potpora ovom Izvješću i nadam se da će se povećati stavka donacije a priželjkujem jednog dana smanjenje stavke državni proračun. Hvala lijepo. **Šeks, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine glavni tajniče, predstavnik centra. Ja ću ovom svom izlaganju reći nešto o svojim prijateljima, ljudima koji su pirotehničari koji danas zarađuju čvrst krug, većina njih je danas razvojačeni branitelji iz Domovinskog rata i oko tih površina odnosno cijena. Kaže da je cijena 9,5 kuna po kvadratu bila u 2010. godini za jedan metar kvadratni, pa se onda pitam kada bi tisuće izletnika išlo u nekakve šume i na nekom grmu od nekoliko kvadrata ili jednoj akaciji zarasloj vidjeli 10 kuna, vjerojatno 99% od njih svi bi okrenuli leđa nitko ne bi uzeo tih 10 kuna a kamoli ušao u minsko polje.

velike površine koju još trebamo u narednih 7, 8 godina očistiti i mislim da bi se trebao taj rok smanjiti što prije jer vidimo da svake godine ljudi gube živote da li zbog toga kao pirotehničar ili oni koji su slobodni ući u ta sredstva. Još jedanput ću ponoviti i mislim da da treba ponavljati stalno, ne treba odustajati od toga, koliko je ljudi poginulo i koliko je bilo incidenata u 91. godini od rata, podaci govore da je to 1322 incidenta, zasigurno je bilo više jer dio tih koji se dešavalo u borbenim sektorima nisu ni prijavljivani a kaže da je stradalo 1935 osoba zasigurno od ovoga vraga koje se zove mine, sada daleko veći broj ljudi u republici Hrvatskoj, i poginulo je, znači to su podaci koje mi imamo, o 501 osobe, ja sam siguran da je daleko veći broj tih ljudi koji su stradali. Kako centar funkcionira od 98. godine imamo pokazatelje da je 226 incidenata bilo, da je stradalo 305 da je poginulo 113 ljudi, tjelesno oštećeno 125, je poginulo 25 pirotehničara, 22 djece je stradalo, 5 djece poginulo. Zašto ponavljam ovaj dio, iščitavajući sve tablice u ovom izvješću možemo vidjeti da je Vlada Republike Hrvatske sa svoje, do kraja 2010. godine iz proračuna dala 57% ili skoro 2 milijarde kune, a sve ostalo je išlo na milijardu i 400 milijuna. Pa onda možemo vidjeti u 2010. godini kako su naša poduzeća koja su privatizirana danas dobro posluju, kako su bila škrta i njihove uprave kada je u pitanju 2010. godina pa prije toga za razminiranje, mogu navesti samo nekoliko primjera velike reklame banaka pred sam dnevnik koje idu u gledanim emisijama, da su te novce dali ili dio novaca da su dali za razminiravanje zasigurno bi bilo manje ljudi stradalo, zasigurno bi manje površine bilo i zasigurno bi se stranci koji prolaze kroz RH kroz ta područja koja su bila ratom zahvaćena, kada vide tablu "Pazi, mine", da im se krv sledi. Nisu na to naučili jer smo mi bili u ratu i dan danas živimo na tim područjima. Ali kada uzmemo jednu Poštansku banku, jedan HEP, jedan JANAF, Zagrebački holding koji je godinama dijelio šakom i kapom nema na što nije dao, ne vidim ga u 2010. barem ja ne vidim. Podravka, o duhanskoj industriji da ne pričamo ili o našim pivovarama koje reklamiraju "Karlovačko, društvena mreža" ili "Žuja je zakon" mislim da bi bio daleko veći zakon i bolja društvena mreža da se dio tih sredstava da, da ne pada kvadrat na 3,5 ili 4 kune za jednog pirotehničara koji ulazi u jedan kvadrat sa mogućnosti da pogine, da ostane invalid ili da mu još strada kolega koji se do njega nalazi, da ne pada ispod 10 kuna. I ovo je sramotno i zasigurno da ne pričamo T-com koji uzima od svih nas toliko novaca da nisu u stanju na godinu izdvojiti po jedan milijun, milijun i pol kuna za ovaj dio da se Hrvatske očisti prije 2019. godine, da to bude 2015., 2016. godina i da nam više ne stradaju ni pirotehničari da nam ne stradaju civili, naši građani, a da naši pirotehničari svoja iskustva nažalost znači prenesu van granica u one zemlje gdje je rat završio ili danas još traje. potpora svakako izvješću, ali morao sam kazati ovaj dio jer smatram da je to posve malo novaca za ovoliko velike površine koje su još neočišćene, a da ne pričam da je to premalo novaca za te ljude

Provođenjem svih planskih aktivnosti u 2010. godini ukupno je planirano smanjiti minski sumnjivo područje Republike Hrvatske za 67,1 km2.